Glišić.Izvolite. **Vladan Glišić** Mladi nisu moralna kategorija. To što je neko mlad, ne znači da je sam po sebi ispravan, znači ima mladih i ovakvih i onakvih. Ja nisam rekao da su svi mladi prebogati, ali ne možemo da zatvaramo oči da postoje mladi koji se voze u preskupim automobilima, koji bahato gaze svoje sugrađane, koji pripadaju porodicama koje su potpuno podivljale u ovoj divljačkoj privatizaciji, svemu ovome i više ne vode računa o tome da budu socijalno odgovorni.Da odgovorni.Da je SNS iskoristila svoju moć koju je imala i ne zaboravite da ste vi jedan specifičan fenomen. Posle Saveza komunista, vi ste jedina stranka koja ima takvu moć i u parlamentu i vertikalno po svim nivoima vlasti i po tome koliko jeste mobilisali članova i po tome koliko ste mobilisali birača. Znači, to je jedna ogromna odgovornost.I kako kod mene u Šumadiji kažu – sedi krivo, a pravo zbori, ja ću reći da ste vi u pravu. Tačno je da ta mera nije bila udvaranje biračima o kojoj ste govorili po pitanju konsolidovanja naših finansijskih stanja. To je bila mera koja je bila hrabra i koja je pokazala prave rezultate. Kritikovati SNS, a ne videti šta je dobro urađeno, nije ozbiljna kritika. Tako da u tom smislu sam spreman da priznam da ste tu u pravu.Isto tako moramo biti svesni da u ovoj poziciji, neke okupacije u kojoj se Srbija nalazi, a koju SNS još uvek nije krenula da sklanja, često naša vlast ne mora da misli samo o trenutnom raspoloženju birača, već i o tome šta misli MMF i šta misle oni koji su uspostavili ekonomsku koloniju nad nama i da je nekada bilo potrebno uraditi konsolidaciju da bi te gazde iz inostranstva bile zadovoljne i da uopšte mogla ekonomska kolonizacija Srbije da se nastavi.Međutim, cela istina jeste da je to i bilo dobro za našu državu i za naše finansije, nekada i onaj ko te okupira i ko te kolonizuje ima iste interese kao i ti, da sredi društvo, da sredi finansije i to je tada trebalo uraditi, trebalo podržati. Ali, suviše drugo traje vaše pozivanje na vlast koje pre 10 godina prestalo da bude vlast, pri čemu ta vlast i ta Demokratska stranka za koju kažete da je ili sam ja možda razumeo pogrešno moja, a ja nikada nisam bio ni njen član, ni sa njima sarađivao, je ipak bila mnogo manje moćna nego što ste vi sada i što ćete biti još neko vreme. Reč ima ministar Mali. samo onaj koji ne želi da vidi ili je zlonameran i ne priznaje. Drago mi je, što vi to priznajete.Reč – ekonomska kolonizacija samo to nisam razumeo, ne znam šta to znači, dakle nadam se da ne mislite na sve one fabrike koje su u međuvremenu otvorene u Srbiji, na sva ona nova radna mesta koja su zaposlila stotine hiljada i mladih i starijih u našoj zemlji, na tu činjenicu da smo danas danas na 10% stope nezaposlenosti u odnosu na 25,9% koji smo imali pre samo par godina u vreme bivše vlasti. Nadam se da mislite na to, s obzirom na to da je Srbija suverena, samostalna, sama donosi svoju odluke i u oblasti politike, ali pogotovo u oblasti ekonomije.Mislim da rezultate koje smo ostvarili apsolutno govore u prilog tome. Sami smo donosili i teške mere 2014. godine. Sami smo donosili mere kada su poplave bile. Sami smo donosili mere i kada je pandemija Kovida-19 u pitanju bila, ali kao što vidite svaki put su se pokazali rezultati i to u korist građana Srbije. I nikada više, veće nisu ni plate, ni penzije, nikada više kilometara auto-puteva ne gradimo, nikada u Srbiji, uvaženi građani Srbije, nije bio i nije se vozio brzi voz, brzinom od dve stotine kilometara na sat, kao što će biti od 15. marta od Beograda do Novog Sada.To je slika nove i uspešne uspešne Srbije i nastavićemo da se borimo i za veće plate i za veće penzije i za nova radna mesta i za nove fabrike, to su građani Srbije koje zapošljavamo, oni zarađuju novac od toga, oni bolje žive zato nam se na kraju krajeva mladi i ostali sve više vraćaju u Srbiju. Hvala puno. Kovač** Mislim da je ministar razjasnio i da nema osnova za nastavak repliciranja.Reč ima potpredsednica Narodne skupštine, narodna poslanica, Marija Jevđić. Zahvaljujem potpredsednice.Poštovani ministre, hvala na gestu od jutros, ali više hvala na rečima podrške i zahvalnosti i što ste prepoznali snagu u ženi i koliko je bitno da žene budu ne samo u Narodnoj skupštini, nego da budu u svim sferama društvenog života. Hvala vam što ste prepoznali da smo mi ravnopravni članovi ovog društva.Poštovani ministre, na današnjem dnevnom redu imamo jedan, ali jako važan zakon koji se ponovo omogućava davanje direktne pomoći našim građanima koji imaju od 16 do 29 godina. Ako znamo da se za prvu prijavu koja je bila polovinom januara meseca prijavilo oko milion mladih, onda vidimo koliko ova pomoć znači i ne razumem deo javnosti koja kritikuje ovu meru države, jer svaka pomoć koja je upućena mladima je dobra i pokazuje da država misli na njih.Konstatacija pojedinaca da se ovim kupuju glasovi mladih za predstojeće izbore me ostavlja prosto bez teksta, jer smatram da mlade ne možemo da kupimo, već je naša obaveza da se za njih borimo i da obezbedimo i da imaju bolju budućnost. Jedinstvena Srbija želi da mladi ljudi završavaju srednje škole i fakultete, da im obezbedimo posao i da žive od svog rada i da tako zaustavimo odlazak mladih ljudi iz Srbije.Ako na vreme planiramo prioritete i na pravi način, onda ne postoji problem da se novac uloži u prave stvari, a prava stvar je upravo predloženi zakon, jer ova grupa građana na koju se odnosi pomoć je u fazi školovanja ili su upravo završili školovanje i njima je potrebno više vremena da se ostvare, da ostvare zaposlenje, da steknu iskustvo kako bi mogli da se kvalifikuju na tržište rada i zbog toga ova novčana pomoć će im značiti. Sada je na nama, odnosno na Vladi da sačuva tržište rada, da ga proširi, da dovede investitore i da otvorimo što više fabrika.Jedinstvena Srbija je pokazala da joj nisu potrebne funkcije da bi radila u korist i za građane i Dragan Marković Palma je uspeo da dovede 14 stranih investitora u Jagodinu i i to treba da bude podstrek i drugim lokalnim samoupravama da iskoriste svoje kapacitete i da ne čekaju samo na državu i na Vladu, već da se sami bore za svoj grad, za svoju opštinu, za svoje sugrađane. Mislim da je to najbolja pomoć našim građanima, omogućiti im da rade i da svojim radom izdržavaju svoje porodice.Dakle, Jedinstvena Srbija pozdravlja svaku pomoć mladima. Mi smo kroz naš rad godinama unazad pokazali da su mladi za nas zakon, da su mladi naša budućnost i da sve što radimo, gradimo i pravimo nema nikakvu svrhu ako nam se deca ne rađaju, ako nam sela opuste, ako nam mladi napuste zemlju.Jedinstvena Srbija svaku odluku i svaku pomoć koju je Vlada Republike Srbije uputila našim građanima i preduzećima u vreme pandemije podržala i uvek ćemo podržavati svaki predlog kojim se poboljšava život običnog građanina. Pomoć koju su zdravstveni radnici dobili polovinom januara, deset hiljada dinara, možda nije mnogo, ali je svakako još jedan od načina da im se kao država zahvalimo i odužimo za sve što su učinili u poslednje dve godine od kada traje pandemija. Oni su bili naš stub odbrane od ove pošasti i svi se nadamo da u periodu koji nam dolazi, da će imati manje posla oko korona virusa i da će ova situacija u kojoj smo bili, nas naučiti da zdravstveni sistem ne samo Srbije, nego svake zemlje mora da bude razvijen i dostupan svakom građaninu bilo gde da živi.Jedinstvena Srbija je takođe prepoznala svaki trud naših zdravstvenih radnika i u organizaciji Jedinstvene Srbije i njenog predsednika Dragana Markovića Palme, hiljadu zdravstvenih radnika je prošle godine letovalo u Paraliji i preko 300 lekara i medicinskih sestara je boravilo dva puta po sedam dana u Egiptu. Za april ove godine je planirano da 140 zdravstvenih radnika letuje u Egiptu i to sve zahvaljujući sponzorima i dobrim prijateljskim odnosima Dragana Markovića sa mnogim prijateljima i u Egiptu i u Grčkoj.Kada sam na početku rekla da podržavamo brigu o mladima, jer je to jedna od postulata našeg stranačkog programa, to nisu samo prazne reči, godinama u nazad, tamo gde imamo moć odlučivanja, kao što je u Jagodini, deca završnih razreda osnovnih i srednjih škola, letuju na Crnogorskom, odnosno na Grčkom primorju, studenti prve godine fakulteta odlaze u Beč gde mogu da vide kako izgleda studentski život u jednoj on najlepših prestonica Evrope.Jedinstvena Srbija uvek podržava i uvek ćemo podržavati svaki način da se pomogne našim građanima, a pogotovo kada se pomoć odnosi na mlade ljude. Želimo da Srbija bude zemlja u kojoj će mladi ostajati i svoju budućnost graditi u zemlji u kojoj su rođeni. Ako shvatimo da nam je jedini cilj, nebitno je kojoj stranci pripadamo ili kojoj političkoj opciji pripadamo, da sačuvamo Srbiju kao zemlju u kojoj svi imaju jednake šanse, verujem da ćemo u budućnosti biti zemlja u kojoj će ne samo ostajati mladi samom kraju, želim da ispred poslaničke grupe Jedinstvene Srbije, kažem, da se nadam da smo nakon dve godine, izazovne godine, shvatili i naučili da su solidarnost, empatija, odgovornost najbitniji za jedno društvo, da bi to društvo bilo zdravo i dobro mesto za život. Verujem da ćemo u periodu koje dolazi, ponašati se upravo ovako. U danu za glasanje poslanička grupa Jedinstvene Srbije podržaće predloženi zakon. Zahvaljujem

meni je danas čast da svim građankama i građanima čestitam Trivundan i Dan vinara i vinogradara, kao i Dan zaljubljenih, pa ko šta voli da slavi, mislim da je oboje slaviti veoma pozitivno i dobro, i da ima i da bude dobrog proizvoda.Pošto i da bude dobrog proizvoda.Pošto nam je ovo poslednja sednica u ovom sazivu parlamenta, želim posebno da se zahvalim predsedniku Skupštine

ozbiljnom odnosu prema radu i na onome što se ne vidi pred kamerama, a to je naš odnos, tako da građanke i građani znaju da smo mi ovde imali jednu dobru atmosferu, jednu radnu atmosferu i da smo doneli mnoge zakone koji su bitni, kao što je i jedan od današnjih, a to je 100 evra za mlade ljude, bez toga kome pripadaju, da li su bogati ili nisu, kao što smo čuli maločas.Želim da se zahvalim i ministru Malom koji je stvarno, koliko sam ja ovde, uvek dolazio i ostajao do kraja da na svoj i predlog zakona Vlade i onaj deo finansijski koji je, bude tu sa nama i da nam sve to na jedan krajnji način obrazloži onako kako to na kraju i jeste i ono što je politika Vlade Republike Srbije, a sve to na dobrobit građanki i građana Republike Srbije.Kao što rekoh, danas mi je posebno zadovoljstvo da kao narodni poslanik poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije – Ivica Dačić učestvujem u radu Narodne skupštine, pri donošenju zakona, ja ću reći kao dodatnih 100 evra za mlade ljude u Srbiji, što bi rekli, a to želim da kažem u novonastaloj šali, kao pripadnik generacije one koja pripada između 100 evra i 20.000 dinara, nas je najviše. Posebno sam ponosan na to. Pripadati toj generaciji to znači obezbediti i brinuti o mladima, a takođe brinuti i o onim starijima koji su gradili ovu našu zemlju.Šala jeste lepa, ali pošto su ovde i ministar i uvaženi uvaženi poslanik Glišić pominjali i Savez komunista, da kažem SSRN je nekada vodio računa o tim pozitivnim šalama koje su nastajale među građankama i građanima, pa se prema njima rukovodio i politički.U

kao budućnosti, mada često raznim dešavanjima to bude nivo floskule. Danas je to realnost i posebno,, nadasve iskazana briga države za svoju budućnost, a nosioci budućnosti su mladi ljudi od kojih lično očekujem da im Srbija uvek ma gde god bili bude u Srcu i da kao potomci velikana i srpske istorije nesebično pomažu razvoj svoje Srbije i svih njenih građanki i građana i da naše ime ponosno nose, ma gde bili u svetu.Citiraću jednog veliko čoveka, koji nije dobio 100 evra i koji se nikada nije žalio na to, koji je otišao preko okeana, koji je naše ime proslavio, dok god postoji savremenog sveta i tehnologije mi ćemo biti kao Srbi poznati po njemu, a to je Nikola Tesla koji je rekao, davne 1892. godine u poseti Beogradu, sledeće reči – „Ako budem imao sreće da ostvarim, barem neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za celo čovečanstvo. Ako se tome nade ispune, najslađa misao biće mi ta da je to delo jednog Srbina.“Dragi mladi ljudi, molim vas, nemojte da nasedate na razne priče, vama vaša država Srbija, ova Narodna skupština, Vlada Republike Srbije danas će izglasati, ova Narodna skupština tih 100 evra i da se ne zanosimo time zašto su tih 100 evra. Vi to opravdajte svojim radom u budućnosti i uvek volite svoju zemlju, a politički kako će ko šta raditi, to isto u demokratskom društvu je dozvoljeno, samo što je ono u sklopu kulturnih i civilizacijskih vrednosti.Nisam očekivao da ću ovo danas reći u diskusiji, ali desilo se nešto, kao stari akcijaš, a mnogi su akcijaši, mislim da i ovde ima nekadašnjih

To traktor je dobio zato što je radio i gradio zemlju toliko snažno da je kao traktor i zato je dobio taj nadimak. Inače, legendarni je učesnik radnih akcija, preko smena na prostorima bivše SFRJ kao brigadir, komandant mnogih omladinskih radnih brigada, član štaba omladinskih radnih akcija, višestruki udarnik i dobitnik mnogobrojnih društvenih priznanja, istinski lider i zaštitni znak akcijaškog pokreta u kojem je ostavio neizbrisiv trag.Dragi trag.Dragi mladi ljudi, a i vi koji predstavljate danas ovde ispred Vlade državu, nadam se da ćemo svi i u narednim sazivima na svaki svoj način doprinositi i predstavljati, dolazim iz Kladova. Kod Kladova je čuveno akcijaško naselje Karataš, danas omladinski kamp, potreba i ono što mi svi pratimo i putem društvenih mreža, i uopšte, je da jedna akcija, kako je bila ORA "Đerdap", bude ponovo, barem na mesec dana i da se jedan vid sredstava uloži u te mlade ljudi, jer bi došli ljudi, predstavnici iz celog regiona, odnosno nekadašnje SFRJ.Poštovani ministre, znam da ste i vi čovek koji

sa Ministarstvom za sport i sa Agencijom za sport organizujemo i da barem jedan mesec ponovimo radnu akciju na Đerdapu, imaćemo i turističke i svekolike benefite od toga, verujte mi na reč. Svi oni koji danas gledaju ovaj prenos televizijski i sa bivših prostora i bivše Jugoslavije, sigurno će to potvrditi.Želim još nešto da vas zamolim pošto ste tu prisutni. Pošto smo mi pomagali penzionerima,

Pomozite kao ministarstvo preko vaših služba u saradnji sa lokalnom samoupravom da se iznađe rešenje. Lokalna samouprava ima para. To nije veliki dug da se to reši, da se samo zakonski uokviri i da se to reši, jer to je, verujte, jedan tako benigni problem, ali može da proizvodi neke druge konsekvence. Moje iskustvo ovde, barem za više od pola godine je da mi svi vodimo brigu o svim kategorijama društva i svim organizacijama.Tako da, očekujem od vas, zabeležite to. Znam da ste odgovoran čovek i da ćete sigurno u kontaktiranju sa lokalnom samoupravom gde je dole privremeni organ, da iznađemo rešenje da se određene određene dažbine koje nisu ispunjene zbog nekih drugih, da ne govorim kojih razloga, prosto, dug je za grejanje i za električnu energiju.I danas, u 21. veku, kad ja citiram Nikolu Teslu, sramota je da Udruženje penzionera i invalida rada u Kladovu ima isključenu struju.

Ja vam se iskreno unapred zahvaljujem, jer znam, do sada ste pokazali na bezbroj mesta po Srbiji, koliko su moje informacije, da ste izašli u susret i to, lično da vam kažem, kao čovek očekujem od vas.Na kraju, želim građanima iz Srbije da čestitam sutrašnji državni praznik Sretenje i da svima nama posebno poželim razumnu i odgovornu izbornu kampanju, svima koji učestvuju na izborima dobre rezultate, nama, neću biti neskroman, najbolje i da u ovom duhu nastavimo sa radom i da državi Srbiji omogućimo prosperitet kakav zaslužuje i njenim građankama i građanima, jer ako je neko u ovom delu Evrope i uopšte u svetu sve živo preterao, što bi rekao naš narod, preko leđa, a to je ovaj naš narod i zato su sve ove odluke koje donosimo veoma bitne.Moj uvaženi kolega, žao mi je što nije prisutan, Glišić, i time ću završiti, je rekao kako ne treba davati 100 evra svima. U jednom momentu kao predsednik opštine u Kladovu uveo sam da svi učenici iz srednjih škola imaju besplatan prevoz. Jedan od odgovora, pošto smo mi, da kažem pežorativno, gasterbajtersko područje, pa je neko u porodici imao uslovno babu koja je primala deviznu penziju i ja sam imao prigovor kako ti ljudi da dobiju svi, jer baba, bogati, prima deviznu penziju, a ja pitam sledeće – kada dete pođe u septembru u školu, a ne daj bože baba umre u oktobru, šta ćemo?Prema ćemo?Prema tome, dajte svima koliko se može, jer ta omladina će voleti i vratiti Srbiju i svi građani i pomozimo naše najstarije, a novoj generaciji između 100 evra i 20.000, na nama je da nastavimo da radimo i da omogućujemo svima jači budžet, odnosno BDP i da time možemo ostvariti mnoge kvalitetne rezultate za sve naše građanke i građane.Hvala vam.Još jedanput, da ste živi i zdravi. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica dr Nina Pavićević.Izvolite. **Nina Pavićević** Zahvaljujem, potpredsednice.Uvaženi ministre, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, danas na dnevnom redu je predlog zakona kojim se obezbeđuje materijalna podrška mladima od 16 do 29 godina.To je još jedna finansijska pomoć u iznosu od 100 evra. Prvih 100 evra ova grupa mladih je dobila pre samo dve nedelje. Ova mera i jeste zaštitna, jer se odnosi na otklanjanje posledica pandemija Kovid–19, ali je i stimulativna, jer ovim generacijama mladih dosta znači.Kako su u pitanju mladi koji su uglavnom u procesu srednjoškolskog i visokog obrazovanja, zato će im ova vladina mera biti dodatni izvor prihoda koji može omogućiti i neko dodatno ulaganje u sopstveni standard.Ono što je pozitivno jeste da se ova pomoć isplaćuje iz realnih izvora, odnosno prihoda budžeta, što govori, pre svega, o ekonomskoj snazi naše države, o njenoj makroekonomskoj stabilnosti, o privrednom rastu, rastu BDP-a sa najboljim pokazateljima u regionu.Bez mladih nijedno društvo ne može računati na bolju budućnost i razvoj. Mladi su nosioci progresa, novih znanja, inovacija i uz starije, koji imaju spoj znanja i iskustva, sutra će moći da preuzmu odgovornost za budućnost.Mladi su kreativna snaga i po difoltu su za socijalno pravednije društvo, ali da bi se uključili u društveni život i proces odlučivanja mora im se pružiti šansa. Tu šansu ova Vlada daje mladima kroz niz podsticajnih mera, počev od boljih uslova školovanja i studiranja preko većeg zapošljavanja i uslova za stvaranje porodice.Ova Vlada i Skupština su se istinski posvetile budućnosti naše države i društva, donoseći zakone koji su dobri i nude perspektive. Na mlade moramo računati, ali ih i stimulisati da budu pokretači pozitivnih društvenih trendova i učiniti društvo boljim, jer mladost sama po sebi nosi drugačiji pogled na svet.Danas na pretposlednjoj sednici Narodne skupštine u ovom sazivu želela bih najpre da se zahvalim svim kolegama narodnim poslanicima na saradnji. Verujem da zajedno delimo mišljenja da je ovaj saziv bio dinamičan, ali i dovoljno kreativan i odgovoran. O tome svedoči veliki broj usvojenih zakona i drugih akata, ali to potvrđuju i svi drugi oblici parlamentarnog rada odbori, poslaničke grupe prijateljstva, delegacije u stranim organizacijama.Naravno, posebno bih pohvalila dinamičnost, energiju, diplomatska iskustva i shodno tome sve rezultate koje smo zahvaljujući njemu postigli kao parlament. U pitanju je, naravno, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić, koji je dao poseban svoj pečat ovom sazivu, a mi socijalisti smo nastojali da pratimo njegovu dinamiku i nastojali da damo svoj doprinos kao koalicioni partneri i stvaranje boljeg i socijalno pravednije društva.Socijalisti su uvek na pravoj strani, na strani svog naroda, na strani socijalne pravde i na strani budućnosti.Poslanička

Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre, poštovane kolege, poštovani građani Srbije, pravi način da završimo zasedanje, ćemo završiti jednim glasanjem.Kao što sam rekao prethodni put poštovanom ministru da da napravimo jedan predlog koji će biti sproveden kroz budžet za iduću godinu i svaku sledeću godinu, a to je da svaku novu godinu započnemo sa 100 evra našim najmlađima i to će biti predlog koji ću izneti i danas prosto kao jedan mali znak pažnje.Niti će tih 100 evra obogatiti te naše mlade ljude, niti će naš budžet osiromašiti, ali lepo je da oni jednostavno znaju da država misli na njih.Sve ove godine, pa pričam i o ovim godinama, to su već godine teške krize, ekonomske krize koja je prešla u kovid krizu i kombinacija te ekonomske i kovid krize bila je izuzetno teška za sve države na svetu. Neke su se snašle bolje, neke lošije, neke katastrofalno, a jedna od država koja je uspela da učini nemoguće to je da iz te najteže ekonomske i kovid krize izađe kao pobednik i to u pravom smislu te reči, to je upravo država Srbija i to, pre svega, zahvaljujući svom predsedniku koji je imao i viziju i znao kako da prođemo na najbolji mogući način i da učinimo skoro nemoguće.Oni koji svakodnevno kritikuju, ne znam ni šta kritikuju? Neka neko pita – ljudi, o čemu vi pričate, o kojim merama pričate? Da li je moguće da neko optuži… Verovali ili ne… U stvari, verujete li da su podneli krivične prijate protiv predsednika zbog pomoći koju je, između ostalog, izglasala ova Skupština, o kojoj se ova Skupština izjašnjavala, a na predlog Vlade Republike Srbije?Neka im služi na čast, neka naši sugrađanima objašnjavaju zašto rade to što rade, ali imajući u vidu kako se ponašaju i kako traže svaki način da pogrdno govore o našoj lepoj Srbiji i da u svemu vide nešto što nije dobro, jednostavno neće im doneti neke glasove, ali oni neka misle o tome.Posebna je priča da to govore oni koji tvrde da nemaju slobodu medija i da nemaju slobodu izražavanja, a to sve vreme pričaju na nekim medijima. Ne znam kako to uspevaju da pričaju ako nemaju mogućnosti da kažu to što misle?Imaju oni svoje medije, i N1 i N2 i N ne znam dokle, ali bih voleo da čujemo, i jako je bitno da građani razumeju, ko je vlasnik tih Đilasovih medija, N1 pa nadalje, a ko je vlasnik „Telekoma Srbije“, MTS-a, odnosno Mobilne telefonije Srbije.Vlasnik Srbije.Vlasnik „Nove“ – Đilas, Šolak i još neko u toj ekipi. Jasno je da svaki dinar koji date njima dali ste im da stavljaju u svoje privatne džepove. S druge strane, treba da znate, u stvari znate sigurno ko je vlasnik „Telekoma Srbija“, MTS-a. Vlasnik „Telekoma Srbija“ je država Srbija i građani Srbije. Svaki građanin koji plati bilo kakvu nadoknadu ili račun koji je dobio od strane „Telekoma“ platio je samom sebi, ubacio je u svoju kasu. E to je osnovna razlika između „Telekoma“ i Nova 1, 2, 3 i ne znam dokle. To je, između ostalog, osnovna razlika između načina na koji razmišlja Đilas, mašinski mozak koji razmišlja samo kako da pare uzme i stavi u svoj privatni džep.S druge strane, „Telekom Srbija“, koja razmišlja samo kako na najbolji način da pruži najbolju uslugu za najmanje novaca svojim sugrađanima. I, kako tu uslugu da pruži svima, kako u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Šapcu, Kragujevcu, tako i u svakom selu i u svakom naselju i najudaljenijoj kući od bilo kog centra grada. I, zato da znate plaćanja Šolakove televiziji je plaćanje Đilasu i njegovoj lopovskoj ekipi. Svako plaćanje „Telokomu Srbija“, ubacivanje novca u kasicu svojih sugrađana, odnosno u kasicu države Srbije, iz koje upravo svi imaju pravo i upravo iz tog budžeta i ovih 100 evra za naše najmlađe sugrađane.Kovid kriza je bila izgovor mnogima da prestanu da rade bilo šta, dok je kovid kriza Aleksandru Vučiću bila izgovor da uradi još više, još bolje i da ti rezultati budu svima vidljivi.Ono što je svakako i pitanje za svakog, pa i za ovu Skupštinu, to je pitanje izlaska na izbore, to je pitanje provere šta smo mi to radili u prethodnim godinama, a šta su radili neki drugi? Između ostalog, dobrovoljno je i svako onaj ko misli da ima podršku sugrađana, neka lepo izađe na listu, neka donese tu svoju podršku i neka stane na crtu.Nikakav problem nije ni da oni koji su izmišljali različite uslove, izmišljali različite razloge da ne izađu na izbore, pa eto, dobili su sve po spisku, sve što su napisali, dobili su. I upravo očekujemo da na tim izborima, gde smo, eto, prošle nedelje doneli odluku da u gradskim i opštinskim izbornim komisijama ne bude većine SNS, odnosno većine onih koji imaju zaista apsolutnu podršku svojih sugrađana, ali eto im i većina u opštinskim, gradskim i svim drugim komisijama.Ona priča o kojoj oni pričaju, a to je priča o tome da će neko da kupuje izbore, da pokrade izbore i ko o čemu, oni o kupovini. Navikli ljudi da kupuju, pa su mislili ako mogu da kupe i fudbalski klub „Sautempton“, da mogu da kupe i mesto predsednika Srbije.Gospodo, da vas obavestim, mesto predsednika Srbije nije na prodaju. Da bi neko bio predsednik Srbije, on prvo treba da se kandiduje, treba neko da ga kandiduje, treba da skupi određen broj glasova i treba da 3. aprila pokaže da većinska Srbija podržava upravo njega. Tako da, od kupovine, gospodo, nema ništa.Siguran sam da svi oni koji misle dobro, a to je većinska Srbija, koji misle dobro ovoj Srbiji, koji misle dobro našoj deci, ali koji misle naravno i o našim najstarijima, koji misle o svima onima kojima je pomoć bila potrebna svih ovih teških godina. Ponoviću, pomagali smo i mladima i starima, i privredi, i poljoprivredi, i u javnom sektoru, i u privatnom sektoru. I ne postoji niko vertikalno, ni horizontalno ko na različite načine nije dobio podsticaj upravo od koga, pa naravno, od budžeta Republike Srbije, a to jeste budžet svih građana i to je ono što je i prirodno i to je način na koji funkcioniše i na koji će funkcionisati i ovo ministarstvo, ali i ova država Srbija.Ako bude sve u skladu sa zakonom, a to je jedini način da izbori budu regularni, a biće najregularniji mogući imajući u vidu da u ovom trenutku 16 hiljada, bar im je dato 16 hiljada mesta koje mogu popuniti i da kontrolišu i da budu članovi tih izbornih komisija, koliko vidim, to je za njih misaona imenica. Verovatno će morati da plaćaju, para imaju, pa neka plaćaju ko će im biti na biračkim mestima. Mi iz SNS imamo problem kako da odaberemo ljude koji su zainteresovani da budu tu i da zaštite izbornu volju građana Srbije. Time ću i završiti.Hvala predsedniku Aleksandru Vučiću na svemu onome što je uradio u poslednjih 10 godina, posebno u ovim najtežim kovid godinama hvala mu na svemu onome što možemo da vidimo da je urađeno za sve ove godine, ali hvala mu i na onom što očekujemo i što će sigurno biti hvala građanima koji čekaju 3. april da potvrde svoju podršku Aleksandru Vučiću i politici za našu decu, a kao što će i glasiti naš slogan „Zajedno možemo sve“, time ću i završiti, zajedno možemo sve i zajedno ćemo i biti i pre 3. aprila, a naravno, i posle 3. aprila. Hvala.

seljaci kažu – ko dobro poseje, taj dobro i žanje.Dakle, lako je sa punom kasom raspolagati, ali prethodno je to trebalo i zaraditi. Trebalo je organizovati državu, trebalo je podići investicije, trebalo je podići fabrike.

Srbiji.Takođe je bilo potrebno i da političko rukovodstvo države napravi takvu vrstu političkog ambijenta da oni koji žele da investiraju, da naiđu na dobar privredni ambijent, odnosno da imaju svoje razloge i da imaju podsticaje da bi svoj novac uložili u Republiku Srbiju. Posebno je to bilo neophodno posle 2012. godine, kada je zemlja u potpunosti bila privredno razorena, kada se nije mogao zaraditi novac, kada privreda nije mogla isporučiti dovoljno novca za svoje stanovništvo.Da samo podsetim da je 2012. godine fond mesečnih plata bio 560 miliona evra, a da je sad fond plata premašio milijardu i 200, gotovo milijardu i 300 miliona evra na mesečnom nivou, što automatski znači punije fondove penzijsko invalidske, dakle, samim tim znači i sigurnost u isplati penzija, takođe, zdravstveni fondovi, izgradnja domova zdravlja, bolnica itd. Sve se kroz privredu i razvoj privrede zanavljalo.Tako su i budžetski prihodi zahvaljujući tome što je fond plata porastao, što su investicije porasle, tako je i budžet uvećan u odnosu na 2012. godinu za dva puta i samim tim, u budžetu ima dovoljno novca da se pomognu određene kategorije stanovništva.Samo da podsetim da su podsticaji u poljoprivredi, koja je veoma bitna, posebno u ovim uslovima, svaka čast IT tehnologijama i prihodima, oni su veoma značajni, ali poljoprivreda garantuje, posebno u uslovima ovakvih kriza, pandemije i mogućih sukoba i konflikata na evropskom tlu, dakle, poljoprivreda nam garantuje prehrambenu sigurnost stanovništva i garantuje nam prehrambeni suverenitet i neku meku moć u regionu, zato što imamo dovoljno hrane za naše stanovništvo, imamo značajne viškove i oni koji imaju manjak hrane, posebno u regionu, moraju da vode računa o tome u političkim odnosima sa Srbijom, da na određeni način zavise od našeg izvoza poljoprivrednih i prehrambenih namirnica.Samim tim, sve se sklopilo, ima dovoljno novca. Ova država zavisi od zarađenog, a ne od zaduženog novca, kao što je to bilo do 2012. godine. Plate su značajno porasle. Zaposleno je preko 400.000

potrebe na manjem nivou nego što su bile 2012. godine, kada su se penzije isplaćivale iz budžeta gotovo 50%.Sve je to donelo i bolje naoružavanje naše vojske, veću sigurnost naših građana. Sve je to donelo bolju snabdevenost našeg tržišta. Sve je to donelo i ovaj višak novca, koji se uplaćuje ovog puta mlađim kategorijama. Ne mogu nikako da me ubede da je to zbog izbora, zato što, recimo, šesnaestogodišnjaci nemaju pravo izbora, a obuhvaćeni su ovim merama.Ja pozdravljam i to što su dotirani penzioneri sa 20.000 dinara, zato što se smanjuje na takav način ona razlika, ako povećate u procentima, onda sve više raste razlika između najmanje i najveće penzije, a ovo kada se jednokratno ili višekratno dotiraju penzije i penzioneri onda

na određen način, a to je predlog Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, da dotiramo u ovom trenutku da bi imali što više poljoprivrednih i prehrambenih namirnica, da dotiramo azotna đubriva, da subvencionišemo sa dodatnih 20% od cene, da na takav način mineralna đubriva budu u kupovini što češća. Dakle, da se kupi što više mineralnih đubriva, da se izvrši prihrana pšenice, jer žitarice su poljoprivredni proizvodi koji će imati prođu u narednom periodu, da se prihrane postojeće žitarice, ozime usevi, a da se određene količine azotnih đubriva pripreme za setvu kukuruza i industrijskog bilja. Time bi dobili veće prinose.Ukoliko ne prihranimo u dovoljnoj meri moguće je da izgubimo 10% prinosa, što bi kada sabere kukuruz i pšenicu moglo da dostigne i negde 800.000 tona, odnosno toliko bi mogli imati više žitarica, pšenice i kukuruza ukoliko bi dodatno još subvencionisali, ukoliko u budžetu ima prostora da dodatno subvencionišemo prihranu ozimnih useva i prolećne setve, da na takav način obezbedimo i prehrambenu sigurnost stanovništva, ali i prehrambeni suverenitet ove države, koji svakako postoji.Zato je Odbor za poljoprivredu preporučio i Ministarstvu finansija i Ministarstvu poljoprivrede da razmisle o našem predlogu, jer je to po nama veoma bitno s obzirom na razvoj situacije u Ukrajini koja je veliki izvoznik žitarica i Rusiji. Rusija je zabranila izvoz svojih žitarica. Ukoliko dovoljno ne prihranimo nećemo imati značajnije količine u izvozu. Ukoliko neka tržišta u izvozu izgubimo, ta tržišta će zauzeti neki drugi proizvođači.Bilo bi neophodno, s obzirom da se pojavljuju i protesti na našim drumovima, bilo bi neophodno da vidimo da li je moguće sa pet do šest milijardi dinara subvencionisati dodatno kupovinu i upotrebu mineralnih đubriva. Mislim da bi naši poljoprivrednici napravili veću proizvodnju da bi porastao izvoz, a što je najznačajnije verujem da bi i u preradi dali neke rezultate i da bi porastao BDP i na određeni način taj bi novac došao do nas.Značajno je to i za je to i za preradu poljoprivrednih proizvoda, za prehrambenu industriju, da zadržimo ovaj izvoz makar od pet milijardi dolara godišnje. Hvala.

Dame i gospodo, kada kritikuju odluku države da mladima dodeli još jednu pomoć od 100 evra, opozicija kaže – to su naše pare, to su pare svih građana Srbije koje je država uzela od građana, a sada ih deli kao pomoć.Prvo, pomoć.Prvo, sve pare koje ima država Srbija i bilo koja druga država na svetu su pare građana. Sve te pare su direktno ili posredno uzete od građana, bilo kroz direktne poreze, takse ili kroz privredu.Drugo, valjda su i u vreme kada su oni bili na vlasti pre 15 godina, pare koje su bile u državnom budžetu, bile naše pare, ali oni te pare nisu ni jednom podelili građanima Srbije.Podsećam da je u to vreme standard građana Srbije bio lošiji nego što je danas. Znači da je postojala veća potreba za intervencijom države, postojala je veća potreba za tim da država pomaže svoje građane.Opozicija nas, deo opozicije, kritikuje i zbog navodnog širenja govora mržnje. Daleko od toga da smo nevinašcad, ali sada ćete čuti kakvi govorom se služe pojedini predstavnici opozicije.Pre sedam dana jedan opozicioni portal je objavio tekst pod naslovom „Pucnji Vučićevih medijskih mučenika po GOSPODI“. Ovo „GOSPODI“ je napisano velikim slovima, valjda da bi bilo uverljivije, a „GOSPODA“ su Vladeta Janković i Zdravko Ponoš. Od „GOSPODE“ se očekuje da se ponašaju gospodski i da koriste gospodski rečnik, posebno kada je u pitanju profesor književnosti, čovek koji ima 82 godine, čovek koji je bio diplomata, ambasador Srbije u Vatikanu i u Londonu i posebno kada je u pitanju čovek koji se kandiduje da bude prvi u Beogradu, da bude gradonačelnik Beograda. Taj gospodski rečnik se posebno očekuje od jednog generala, bivšeg načelnika Vojske Jugoslavije, načelnika Štaba Vojske Jugoslavije, koji se kandiduje da bude predsednik države, predsednik Srbije.Prvi je počeo Vladeta Janković. On je reagujući na kritike koje su upućene na njegov račun zbog njegove izjave da spomenik Stefanu Nemanji treba izmestiti sa Savskog trga na neku drugu lokaciju u Marinkovu baru, on je izjavio sledeće: „Marinkova bara je uzrečica koju je zloupotrebila naprednjačka botovska banda. To su paščad puštena sa lanca“. Znači, on je praktično ljude koji ga kritikuju uporedio sa paščadima.Samo dan-dva kasnije, kandidat dela DOS-ovske opozicije za predsednika Srbije, Zdravko Ponoš je takođe svoje kritičare uporedio sa psima, s tim što po mišljenju gospodina Ponoša nisu u pitanju paščad, što će reći nisu u pitanju obične džukele, već je u pitanju neka rasa pasa sa pedigreom koju je on nazvao „trenirani psi“.Naime, govoreći na televiziji N1 o kritikama na svoj račun, on je izjavio sledeće: „Bojim se da je neko pustio trenirane pse da to rade, a kada takvi psi nekog ujedu, onda uvek odgovara vlasnik“. Jasna je aluzija da je vlasnik pasa Aleksandar Vučić, a da su trenirani psi svi funkcioneri vladajućih stranaka, brojni novinari, analitičari, pa i oni građani koji Ponoša kritikuju da je previše naklonjen NATO paktu, koji smatraju da je sramota što za vreme rata u Krajini on nije bio u Kninu, što se nije tamo borio, branio svoju kuću, nego je sedeo u Beogradu i što smatraju, što jeste i činjenica, da je u njegovo vreme Vojska Jugoslavije, sadašnja Vojska Srbije prilično razmontirana.A

Sadržaj stripa su dva nacrtana psa koja besno skaču na fotografiju Zdravka Ponoša.Rečnik koji se koji se koristi u političkim obračunima u Srbiji je odavno srozan na jedan kafanski nivo, činjenica da tu nema nekakve velike razlike među strankama, nazivanje političkih protivnika lopovima, izdajnicima, kriminalcima itd. je postalo svakodnevna pojava. To otprilike dođe kao „dobar dan“, ali ja se zaista ne sećam da su u političkoj areni, posebno kada su u pitanju političari najvišeg ranga u Srbiji, korišćeni takvi termini da su svoje političke protivnike nazivali psima.Posebno je neprimereno kada takav govor u srpski politički život uvodi jedan čovek koji je profesor književnosti, čovek koji je bivši diplomata, čovek koji ima 82 godine, čovek koji se kandiduje da bude gradonačelnik Beograda i kada takav govor, neprimeren govor, uvodi general, penzionisani general, bivši načelnik Vojske Jugoslavije, koji se kandiduje da bude predsednik države, da bude predsednik Srbije, da bude predsednik svih građana, ne samo onih koji budu glasali za njega, nego svih građana Srbije, bez obzira na svoja politička opredeljenja.Na kraju, ja koristim priliku da zamolim gospodina ministra da iskoristi svoj nesumnjivi autoritet u Vladi da, narodski rečeno, malo urgira da se što ranije krene sa predviđenim radovima na rekonstrukciji puta Savanovac – Krnjevo – Smederevska Palanka, u pitanju je put koji je u vrlo loš stanju, i da Vlada iznađe sredstva da se u što skorije vreme, u nekom razumnom roku rekonstruiše put Markovac – Velika Plana – Lozovik, poznatiji kao Carigradski drum.Hvala vam.

drago nam je što ste danas opet ovde sa nama da raspravljamo i diskutujemo i podelimo sa građanima Republike Srbije dobre vesti, da usvojimo u parlamentu ovaj predlog koji ima za cilj da pokaže da Republika Srbija, Vlada Republike Srbije i predsednik države, gospodin Aleksandar Vučić, vode računa o svim društvenim grupama.Pre neki dan su to mogli da da vide penzioneri. Njima je uplaćeno po 20.000 dinara jednokratne pomoći. Videli su to i mladi ljudi. Vide svi oni koji žive u Srbiji, svi građani Srbije koji konačno imaju takvu vlast koja brine o svima njima i koja brine o budućnosti ne samo naše dece, nego svih ljudi koji žive i rade u Republici Srbiji.To je pokazatelj jednog ambijenta koji SNS želi da napravi, a to je da Srbija bude jedna od najprogresivnijih zemalja, najmodernijih zemalja, koja ima u ovom trenutku privredni rast, dakle za 2021. godinu zabeležen privredni rast od 7,5%, što jeste najviša stopa privrednog rasta u celoj Evropi, pokazujući svima na globalnom nivou da Srbija može da bude šampion u mnogim oblastima društvenog života.Tu se radi o jednoj jasnoj viziji, jednoj političkoj mudrosti, ali i jednom ogromnom znanju svih onih koji se bave ekonomijom u ovoj zemlji, da je usmeravaju na dobar način. Pokazali smo to da je ova pandemija koja je zadesila i pogodila ceo svet da je Srbija nju uspešno prevazišla, s obzirom da, i danas možemo da se pohvalimo tom činjenicom, 62% stranih direktnih investicija ide upravo u Republiku Srbiju.Mnogi ljudi, dobronamerni ljudi iz celog sveta jednostavno kažu i donose takav zaključak da predsednik Aleksandar Vučić jednostavno zna to da radi, zna kako da se napravi ambijent, zna jednostavno strateška politika i strateški ciljevi zemlje u kom pravcu treba da idu kako bi se upravo napravio ovaj ambijent gde smo mi postali zemlja u koju svi iz celog sveta vrlo rado žele da ulažu, vrlo rado žele da oplode kapital, da žive u ovoj zemlji. Zato Srbija jeste jedna od najperspektivnijih poslovnih destinacija ne samo na teritoriji Zapadnog Balkana, već ukupno u celoj Evropi.Želim da kažem još jednu vrlo važnu stvar, a to je da upravo na ovaj način, kroz ovakve poteze mi pokazujemo jednu veliku odgovornost prema svima. Pokazujemo to da ne delimo građane Republike Srbije na bilo koji način i pokazujemo koliko smo u stvari odgovornim, koliko je razlika između jedne odgovorne vlasti, jednog odgovornog i ozbiljnog liderstva i onih ljudi, tajkunsko-političke kamarile koja je vodila ovu zemlju do 2012. godine, koja je vodila tu tzv. kompradorsku ekonomsku politiku.Da bih objasnio građanima Republike Srbije zašto kompradorska ekonomska politika, znate ko su kompradori, gospodine ministre? Kompradori su ljudi za vreme Britansko – Kineskog rata, to su ljudi Kinezi koji su podržavali Veliku Britaniju i koji su pomogli tada Velikoj Britaniji da prodaje opijum u Kini, iako se jedan ogroman deo stanovništva i vlasti i vlasti u Kini, naravno, opirao tome, zato što je to išlo na štetu zdravlja i ekonomije Kine i kineskog naroda.Upravo 150, 160 godina posle toga vi imate jednu zemlju u Evropi kojom su upravo vladali kompradori kojima nije bilo apsolutno prioritet interes građana Republike Srbije, interes države u kojoj žive i koju su, nažalost, dobili priliku da vode, nego su radili upravo suprotne stvari dovodeći ovu zemlju u poziciju jedne vrlo zavisne zemlje od stranih centara moći, od uticaja koji nisu imali nikakve veze sa interesima građana i naroda u Republici Srbiji.Danas Srbija vodi jednu nezavisnu politiku. Danas predsednik Aleksandar Vučić ima istu poziciju i na isti način razgovara i sa svojim kolegama u Pekingu. Moram da podsetim naše građane da je pre jedno dve nedelje dobio ogromno priznanje i susreo se sa predsednikom Narodne Republike Kine, gospodinom Sijem, i učvrstio ono što bi Kinezi sami rekli – čelično partnerstvo između naše dve zemlje, kao što je to uradio sa mnogim zemljama koje su od strateškog značaja za razvoj Republike Srbije i koje su doprinele i pomogle u tome da ova zemlja ima tzv. kvantni skok u ekonomiji i takvu vrstu privrednog rasta koja je na terenu pokazala da za Srbiju više ništa nije nemoguće, da kroz jedan posvećen i dobar rad i naravno jednu dobru i kvalitetnu političku doktrinu i politički program, koji SNS je definisala na svojoj skupštini u oktobru mesecu prošle godine, za ovu državu, za ovaj narod i građane Republike Srbije nema nikakvih granica.Naravno, nema nikakvih granica po pitanju ekonomije. Nema nikakvih granica po pitanju razvoja, ali nema ni granica kada je u pitanju, i bilo kakvih prepreka, zaštita vitalnih nacionalnih interesa i interesa srpskog naroda gde god on živi. Tako da predsedniku Aleksandru Vučiću danas nije problem da kaže našim partnerima iz SAD da politika sankcija nije dobra, da ona neće doprineti regionalnoj stabilnosti. Danas Srbija ima snage da to kaže zato što je ekonomski i politički i vojno i na svaki drugi način nezavisna i samostalna zemlja i to jeste jedna od ključnih tačaka našeg programa koja će definitivno i posle 3. aprila ove godine određivati i odrediti budućnost ove zemlje, budućnost Republike Srbije i budućnost ovog naroda.U tome ćemo se svi mi ovde koji smo članovi Narodne skupštine Republike Srbije odazvati, pružiti snažnu podršku predsedniku Vučiću jer nije danas lako da održite takav nivo samostalne i nezavisne politike, a da pritom kroz jedan balansiran pristup ostanete pouzdan partner mnogim velikim silama i svetskim igračima koji imaju interese u ovom delu sveta, ali ono što jeste kruna Vučićeve politike da je sačuvao mir, da je sačuvao regionalnu stabilnost i da idemo dalje ka regionalnim integracijama i inicijativama izgradnjom infrastrukture, kako tvrde, tako i meke, kako autoputeva, železnica, aerodroma, tako i naučnih centara, ulaganja u visoko obrazovanje i u naše kadrove za koje želimo da ostanu ovde, da grade Republiku Srbiju zajedno sa nama, zajedno sa SNS, zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.Ključna stvar koja nas odvaja od onih koji bi kao i u periodu od 2000. do 2012. godine da se dočepaju vlasti, misleći tu na ovu privatnu Đilasovu kompaniju, na Šolakovu privatnu kompaniju čiji svi partijskih tzv. funkcioneri rade u toj kompaniji, zaposleni su i žive u stvari od od toga i žive od Đilasove milostinje, ključna razlika između nas je da jednostavno mi želimo da gradimo ovu državu na realnim osnovama, mi ovo i što vodimo računa o našim građanima i za šta ćemo, nadam se, svi danas glasati, dolazimo na realnim osnovama na konto svega onoga vrednog i brižnog rada u proteklih nekoliko godina koji je rezultirao time da možemo da damo, da možemo da pomognemo, da možemo da budemo socijalno odgovorni.Stalno ponavljam ovde u Narodnoj skupštini skupštini da SNS jeste konzervativna partija, desnog centra, ali smo pokazali kako i koji je model, koja je formula da možete da vodite računa i o onima koji su ugroženi, o ugroženim društvenim grupama, i o manjinama, marginalnim društvenim grupama, i to samo možete na jedan način. Ako je vaša ekonomija snažna, ako održite nivo vaše ekonomije takvim da možete toliko da zaradite, da možete nekome da pomognete, da date, kako bi napravili bolji ambijent i kako bi uradili ono što je Vučić uspeo u Srbiji, naravno uz vašu svesrdnu pomoć. Uvek govorim da vi vaš posao radite na jedan stvarno, dobar i to ste pokazali u kriznoj situaciji.Što se tiče kriznog menadžmenta, to je nama bilo važno tokom prethodnih nekoliko godina da imamo velike rezultate i sa time ćemo, naravno, nastaviti. Vučić ne razmišlja o Srbiji kako će da izgleda 4. aprila, Vučić razmišlja kako će Srbija da izgleda za 10, 20 i 30 godina. Mi naravno, nastavljamo snažno da radimo i da vodimo ovakvu politiku, jer znamo da samo kroz jačanje ekonomije i stabilnosti, političke i ovde u zemlji i u regionu možemo da napravimo uspeh koji srpski narod i svi oni narodi narodi koji žive u Republici Srbiji zaslužuju.Zbog toga snažna podrška i vama i predsedniku Aleksandru Vučiću u našoj kampanji, borbi da prikažemo naše rezultate, ali i da prikažemo ono što ćemo da uradimo u naredne četiri godine na svim nivoima, kako na državnom tako i na lokalnim i gradskim nivoima.Iskreno nivoima.Iskreno se nadam da će i predsednik Aleksandar Vučić biti predsednički kandidat SNS, kojeg ćemo snažno podržati, s obzirom da ima plebiscitarnu podršku građana Republike Srbije, da nastavi i uradi sve ono što je isplanirao tokom prethodnih nekoliko godina u korist građana Republike Srbije i naše zemlje. Hvala. **Elvira Kovač** Zahvaljujem.Zaključujem načelni pretres o Predlogu zakona.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem ponedeljak 14. februar 2022.

sazivu.Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu u trajanju od jednog časa. Sa radom nastavljamo u 15.00 časova, sa sledećom sednicom. Zahvaljujem.(Posle